Уважаеми колеги, имам съобщение, с което трябва да Ви запозная. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на два самолета с екипажи от състава на Военновъздушните сили на Израел. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във възушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави за положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на вътрешните работи. Уведомлението е постъпило на 15 юни 2022 г. с вх. № 47 203 09 62 и е предоставено на Комисията по отбрана.

опит, който, разбира се, не успя да се получи напълно, защото Майдан се прави с мъже, а не се прави с платени соросоиди (Ръкопляскания Въпреки всичко, искам да се обърна към хората, които в момента гледат, а не към тези, които все още управляват държавата. Искам да припомня, че събитията в една близка и братска на нас държава като Украйна започнаха по същия начин. Когато хората, които не харесаха избора на българските граждани, когато хората не харесаха избора на своето собствено население, започнаха действията. В началото бяха няколкостотин,

и там, и тук едни и същи външни сили управляваха и направляват процеса. И там, и тук се стигна до ситуация, в която местните марионетки разрушиха държавата си. Ние все още не сме в такава ситуация, защото все още нашата държава не е стигнала дотук и това няма как да стане поради една много проста причина

спонтанно организирани, разбира се, които носеха снимки и които показваха – този депутат е от правилните, а този не е от правилните! Спонтанно организирани хора със спонтанно донесени от тях спонтанно нарязани тръби, спонтанно донесени камъни, „Викайте линейка!“) и всичкото това е спонтанно организирано в спонтанното присъствие на спонтанно отразяващите на живо всички национални медии, се отрази едно много интересно нещо. Видя се как тези спонтанно организирани хора което стои пред парламента вече втора година – дървото, което е символ на страданията на майките, които се борят за повече възможности за нормално отглеждане на своите увредени, за съжаление, поради някаква или друга причина деца. Хората, които отидоха там, поругаха това дърво и хвърляха тези украси, черни, в траурен цвят, които бяха сложени там, и не се посвениха да го направят. Същите тези хора

Както се казва, не бива да се съди за другите по себе си и ако някой се е евакуирал с линейка, не трябва да се очаква, че и другите ще го правят, но има една малка подробност – вчера ясно се видя кой кой е, ясно се видя кой изпитва страх от своя народ. И сега в тази връзка искам да кажа следното нещо и го казвам на Вас, уважаеми сънародници – тези, които гледате, тези, които искате България да продължи да съществува като българска държава, а не да бъде унищожавана от мафиотския американски режим, който в момента управлява държавата,

Костадинов. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: Нека да не допуснем да ни отнемат държавата! Призовавам всички сънародници, които не допускат и няма да искат България да бъде превърната в новата Украйна всички тези, които искат да имаме нормализация на обществения живот, а не да ни тикат към гражданска война, нека да дойдат тук, когато се гласува този вот на недоверие, нека да дойдат тук, когато са дебатите, нека да не допускаме някой да ни окупира, да ни превзема и да унищожава държавата ни! Защото ние друга държава нямаме, друго гражданство нямаме, няма къде да отидем, това е единствената ни държава и тя ще продължи да бъде наша, само и единствено наша – на нас, българите! Да живее България!

Господин Председател, много неточно бяха отразени събитията и господин Костадинов явно е единственият, който тика държавата към някакъв конфликт и целенасочено го търси…

когато говориш за протестиращи, които са дошли тук, и говориш за организация, а това е човекът, който докара тук хората с автобуси с платен транспорт …и казва: „Видях и видях“ – той бил видял. Знаете ли какво видяха българските граждани вчера и какво го притеснява него? Видяха как ВЪЗРАЖДАНЕ гласува с ДПС! (Шум и

Колеги, давам 20 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата.

бих искал да Ви призова да запазим добрия тон днес. Действително страстите са доста нажежени от вчера, така ще бъдат и днес вероятно, може би и следващата седмица, но нека все пак запазим добрия тон, да не се влиза в словесни нападки, които излизат извън рамките на допустимото в контекста на политическия дебат, и не на последно място, да не се стига до физически сблъсъци – бяхме свидетели на такъв преди малко. За съжаление, господин Хамид не е в залата, бих искал да се обърна към него персонално като народен представител, който е такъв с опит, който има авторитет пред своята парламентарна група, и подобно поведение е недопустимо. Правилникът ми дава възможност да го отстраня за повече от едно заседание, което аз няма да направя, но това е последното предупреждение, колеги. Ако има нови сблъсъци и нова проява на агресия, ще налагам най-тежкото наказание и ще отстранявам народни представители от заседания (ръкопляскания от „Продължаваме За процедура – господин Петър Петров. Бях му дал думата още преди да прекъсна заседанието, след това госпожа Белобрадова и господин Попов, всъщност сте трети в тази поредност. Заповядайте, господин Петров, имате думата. Уважаеми господин Председател, днес вече сте на най-високото и респектиращо място в държавата. Кураж от мен! Имам процедура по начина на водене. Не знам защо и не съм си поставял за цел да ги помня случаите, но ми се струва, че

се позволява дали от Ваша страна, или от страна на друг председателстващ, защото, пак казвам, не си правя труда да помня случаите, се прави и се дава възможност или за изказвания по същество, или за изказвания, които са отговор на декларация. И в двата случая същите са недопустими. Всички много добре знаем Правилника и неведнъж са ставали скандали, имаше и едно искане даже за оставка на заместник-председател именно защото мнозинството счита, че Правилникът се нарушава, когато след декларация бъде позволен един ответен отговор не под формата на насрещна декларация, а под формата на най-различни видове изказвания или процедури по същество като предходната, които и сам видяхте че предизвикаха физически сблъсъци, и това всички го видяхме. Считам, че това е недопустимо, и ще Ви помоля, тъй като все пак Ви е гласувано доверие да сте в момента председател на Народното събрание, моля Ви, за пореден път от тази най-висока трибуна, да не допускате след декларация, особено в такива емоционални дни, да бъде позволявано правото на изказвания по същество, на процедури по същество, които представляват отговор на декларация, защото никой от нас в тази в тази зала не печели от това, което последва, без значение кой е виновен. Санкциите няма да доведат до нищо съществено и до промяна, само и единствено – и приключвам, народни представители – само и единствено, ако ръководството зад мен успее да ръководи така, че да не се нажежават страстите, смятам, че можем да довършим работата на този парламент в близкия един месец, който му остава. Благодаря Ви, господин Председател. (Ръкопляскания от Вие сте напълно прав. Призовавам всички колеги, които след господин Петров ще направят процедури, да не вземат пряко отношение към декларацията, направена от господин Костадинов. Госпожо Белобрадова, искате ли все още думата?

на Народното събрание. Вчера излязохме и на площада видяхме нашите приятели, нашите роднини и нашите колеги, и всички тези хора, които бяха дошли и Вие сега обиждате, защото просто сте защитени от това, че не назовавате имена, и затова, че сте защитен от депутатския си имунитет. Затова процедурата ми е към Вас, господин Председател. Много Ви моля да санкционирате оттук нататък изрази като „фашистка сган“, който истински обижда българските граждани. Благодаря Ви.

така че нека все пак да останем в рамките на добрия тон. Аз направих забележка на господин Костадинов още докато се изказваше. Господин Попов, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Моята процедура също е по начина на водене, в същата връзка, в която и госпожа Белобрадова направи своята. Уважаеми господин Председател, „забележка“ е най-малкото, което може да направите, защото оттук, от тази висока трибуна, от най-високата трибуна в Република България, която е парламентарна република, да се използват изрази като „фашистка измет“ за хора, които спонтанно са дошли тук да протестират срещу действията на господин Костадинов персонално, и тези на ВЪЗРАЖДАНЕ, затова че не подкрепиха бюджета за увеличаването на пенсиите, помощта за младите семейства, за помощта за бизнеса, той да всява тук от тази трибуна такива внушения, българския Наказателен кодекс. Това е престъпление, уважаеми господин Костадинов. И моля, и настоявам, господин Председател, да наложите по-тежка санкция на господин Костадинов, защото това е най-малкото, което може да се направи тук в тази зала.

Благодаря, господин Председател. Моята процедура е по начина на водене. Също се присъединявам към колегите, които изказаха призива да не допускате такива изрази от тази трибуна. съм вече на трибуната, искам да кажа нещо от сърцето си, без да съм подготвил никакви речи. В политиката аз съм влязъл абсолютно на меритократичен принцип, без да имам родители партийци, без някой да ме подкрепя, без бизнесмени зад мен, без нищо. Когато се видях със Слави Трифонов, той ме пита: „За какво си тук, за какво се бориш?“ Аз му казах: „Тук съм, за да се борим срещу системата, срещу статуквото.“ Вчера ние гласувахме заедно с тази система и мен ме е срам от това нещо. (Народните

Хората, които ме познават във Варна, знаят, че аз години наред открито съм опонирал на управлението на ГЕРБ, особено във Варна

Колеги, мисля, че това беше много силна и емоционална проява на парламентаризма и в духа на парламентаризма, за което си говорим в последните няколко седмици.

Господин Председател, както каза и Петър Петров преди мен, когато се изказва, и чисто колегиално се обърна към всички, най-вече към Вас, да не допускате анализи на декларация без значение кой я чете, веднага след това Вие направихте това, което беше против изказването на господин Петров. По отношение на това, че не взимате мерки и гледате съпричастно от най-високата трибуна, видяхте, че със своето бездействие предизвикахте размирици в залата. Нещо повече, за пореден път двойният аршин продължи член на Вашата парламентарна група беше в основата на цялото това нещо да има сблъсък, но за да стигнем до този сблъсък, друг депутат – Божанков, от „БСП за България“, или както там е Коалицията им, направи изказване, в което не само направи анализ на нашата декларация, а и просто пропусна да спомене, че само един месец по-рано той маршируваше, или по-скоро дефилираше със знамето на „Азов“ на протестите в София. Оттук нататък по отношение на протеста бих искал да напомня на тук присъстващите, защото не сте го видели, но се допуска нещо, което е изключително неприятно, видя се и е заснето от камерите, и се излъчи даже по някои от медиите – господин Атанасов, господин Иванов напътстваха протестиращите кой накъде е, кой е опозиция, кой трябва да бъде атакуван… И нещо, което още повече не знаете, защото не искате да го знаете, но може да питате вътрешния си министър – бяха изкарани металните колове зад живия плет срещу парламента, когато стана тъмно, и полицията ги прибра, защото това Ви е спонтанният протест, който направихте. И Вие, господин Председател, го толерирате това нещо. Това е причината ние да искаме избор на председател на Народното събрание, защото Вие показвате двойни аршини, допускате нещо, което е недопустимо, и давате шанс на хора от други политически партии да правят анализ, когато има размирици обаче, гледате безучастно отгоре. Благодаря Ви за тази процедура, господин Ганев. Но и не наложих наказание на господин Костадинов, а трябваше да му наложа такова. Господин Гюров, заповядайте за процедура. Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас по начина на водене. Наистина аз съм съгласен с господин Ганев, че трябва да спазвате Правилника и да налагате наказания така, както са необходими, включително и на господин Костадинов, за фрази, които нямат място на трибуната на Народното събрание. В тази връзка също искам да Ви обърна внимание на чл. 159, който Ви дава право да отстраните за повече от едно заседание народни представители, които упражняват физическо насилие в залата или в сградата на Народното събрание. Разбрах Вашата позиция, че на този етап не искате да наложите наказание. Това, което Ви умолявам, е да направим преглед на записите, да може да се разгледа ситуацията в подробности и на следващия Председателски съвет да се прецени какво наказание и кога да бъде наложено. Мисля, че ние тук се съгласихме в последните няколко дни, че имаме една нова ситуация. Аз бях убеждаван от хора, които са тук в това Народно събрание дълги години, десетилетия, че това са нормални, демократични процедури. Аз съм съгласен с това нещо и целта беше да успокоим залата и да направим така, че да вървим с нормални стъпки по предвидения ред. Това, което което най-много ме учудва в момента, е, че именно някои от най-опитните представители в това Народно събрание всъщност провокират напрежение и физическо насилие. Затова моля да бъде обърнато внимание и да бъдат разгледани внимателно записите и да се реши дали и как трябва да бъде наложено наказание. Благодаря. (Ръкопляскания от Господин Хамид, надявам се, че сте чули това, което казах за ситуацията, или са Ви го предали. Ако желаете да кажете нещо от трибуната по повод нея, сега е моментът.

Господин Председател, искам да Ви попитам: преди няколко месеца, когато Вашият депутат Христо Петров – Хазарта нарече българския народ и протестиращите отвън шепа нещастни фашисти Колеги, моля за тишина! СТОЯН ТАСЛАКОВ: …тогава не говорехте, не взехте никакви мерки и не говорехте за наказания? Това ли е двойният аршин, с който ръководите Народното събрание?

За лично обяснение? Заповядайте, за лично обяснение.

аз не съм нарекъл българския народ шепа нещастни фашисти. Нарекъл съм 13 души така. Благодаря.

Колеги, нека да продължим с дневния ред на заседанието, защото търпението, което имам по отношение на подобни прояви и не налагам наказание, наистина се изчерпва. Така че, господин Гаджев, заповядайте за за изложение по повод изслушването. Все пак един час прекарахме в процедури и излишно заяждане. Нека свършим и нещо полезно.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 вече придобилия достатъчно публичност акт на един самолет, който прелетя над територията на Република България кажи-речи необезпокояван. Като Народно събрание и като народни представители ние сме загрижени да видим какво се е случило, как точно са протекли нещата и каква е била координацията между двете министерства, да видим, ако някъде е имало грешки, които да могат да се подобрят, и най-вече каква е била реакцията на органите на тези две министерства, включително на ВВС и на службите, за да не се допускат такива неща, защо въобще се е допуснало и защо се е стигнало дотам. дотам. Публично известните факти как самолетът е прелетял през няколко държави – членки на НАТО, стигнал е до България и е намерен в Търговище, всичко това е ясно. Така че няма да се спирам на него и направо ще премина към няколко основни въпроса, на които бихме искали да получим отговор, защото мисля, че са важни и се надявам във Вашите експозета те да намерят своите отговори. Първо, колко време преди навлизането на територията на Република България Министерството на отбраната е било предупредено по системите, да не ги споменавам, но е имало допълнително предупреждение предварително. То стана и публично известно – поне едно 15 минути. Също така стана ясно, че самолетът е бил съпровождан от американски и румънски F-16 на територията на Република Румъния. И тук става въпрос: защо не е разрешена cross border, трансгранична

Най-лесната сметка, която се прави в такъв момент, и тя, най-вероятно, е направена и предоставена още преди това от съюзниците ни, е с евентуалния курс на самолета, като се знае какъв е самолетът, е ясно колко гориво носи

или са му доставяли гориво. Установени ли са кои са били тези мотористи и каква е била тази организация, след което е излетял отново? Летял е над цяла Северна България и доколкото разбирам, май не само до област Търговище, но е минал и през Черноморието. Има ли такова нещо? Прелетявал ли е над стратегически обекти и зони, забранени за полети? Ако е така, кой от органите органите е взел оценка, че самолетът не представлява заплаха, особено ако е прелетял над стратегически обекти и на обекти от военната инфраструктура и Военно-промишления комплекс? През това време следен ли е изцяло от ВВС и от Министерството на отбраната? Каква е била комуникацията с Министерството на вътрешните работи? Каква е организацията, която е създадена вътре в Министерството на вътрешните работи, за посрещане, когато вече кацне въпросният самолет, когато вече е ясно какви са полосите и къде горе-долу се очаква да кацне, нещата много по-лесно могат да се засекат и да се задържат. Впрочем, такава е била организацията и в Унгария. В Унгария са дали евентуалните локации за кацане. За съжаление, тогава полицията е закъсняла с пет минути и са го гонили по авиопистата. какви са били издадените разпореждания от органите на МВР и на Министерството на отбраната, с които най малкото се установи кои са летели и да се прихване въпросният самолет? Разбрахме, че български самолет е излетял от Граф Игнатиево, но поради лошата обстановка не е успял да извърши мисия по Еър полисинг. И особено при положение че това е било ясно защо не е разрешен cross border, което е логично в тази насока? Най-малкото, знаете ли каква е била целта на този полет и каква е системата за координация, която, между другото, е изградена между Министерството на отбраната, МВР и РВД в това отношение веднага да се реагира на такива нарушители? на такива нарушители? И според Вас най малкото тази система сработила ли е и ако не е сработила, кои са отговорните лица? Основният въпрос е:

Благодаря Ви, господин Гаджев. Сега за отговор, изслушваните лица имат общо 10 минути. Господа министри, може би да си ги поделите? Ако е необходимо, ще Ви давам и по някоя минута отгоре. Кой от Вас ще започне пръв? Заповядайте, министър Заков, имате думата.

бих искал да обърна внимание, че за да отговоря в пълнота на въпроса, трябва да вляза в процедури на НАТО по Еър полисинг и предаване на информацията. Също така в момента тече следствие и не малка част от тази информация, която трябва да предоставя, е предоставена на следствените органи. Така че моето предложение е, разбира се, ако това е възможно, заседанието да бъде закрито, за да мога да предоставя цялата информация. В противен случай трябва да се огранича по информацията, която така или иначе вече е в медиите. Благодаря Ви, господин Министър. Господин Ананиев, Вие? За процедура? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, съжалявам, че се стига дотук и се стига до една малко нелепа ситуация. сряда имахме искане от министър за закрито заседание, за което Вие късахте ризи два дни, че не трябва да бъде закрито. Ние тогава Ви казахме, че щом министър иска да е закрито заседанието, логично е то да е закрито. Но целият този цирк, който се случи в сряда…

подобно предложение, защото позицията на ГЕРБ е принципна и последователна. Когато министър иска да запознае народните представители с информация, която дори и да е чувствителна, дори да не е класифицирана, то това трябва да стане на закрито заседание, както трябваше да стане и в сряда. Благодаря Ви. Ще постъпим така, както постъпихме в сряда, а именно ще се подложи на гласуване и залата ще реши. В сряда залата реши заседанието да бъде открито. Уважаеми колеги, по предложение на председателя на Народното събрание предлагам точка първа, а именно: изслушването на министър Заков и министър Рашков да бъде закрито. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 196 народни представители: за 180, против 13, въздържали се 3. Моля да бъдат изключени всички камери и микрофоните на